Da. Poštovana ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o građevinskim proizvodima. Uvodno nekoliko rečenica da malo pojasnim cijelu ovu problematiku. Dakle Hrvatska je imala i ima još uvijek Zakona o građevinskim proizvodima koji je donesen 2008.godine. on je bio u potpunosti usklađen sa Direktivom Vijeća od 21.prosinca 1988.godine. No međutim dana 4.travnja 2011. je objavljena Uredba EU parlamenta i Vijeća koja propisuje usklađenje uvjete trgovanja građevinskim proizvodima i ukinula je navedenu direktivu. Tom uredbom je uređeno prijelazno razdoblje od 24.travnja 2011. do 30.lipnja 2013. dakle podudara se i sa nama dobrom poznatim datumom 1.srpnja i ulaskom Hrvatske u EU. Tako da smo mi pred ovaj uvaženi Sabor već proveli jednu izmjenu i dopunu zakona o građevinskim proizvodima da bi se on mogao primjenjivati za ovo prijelazni period do 30.lipnja 2013. Vlada je sukladno tome donijela uredbu. I sada smo evo sa jednim integralnim tekstom Zakona o građevinskim proizvodima koji bazično definira dva područja. Jedno područje je tzv. harmonizirano područje, to je područje za koje se direktno primjenjuje navedena uredba iz 2011.godine koje je uređeno navedenom uredbom EU parlamenta i područje u kojem mi samo govorimo o načinima postupanja. Ali jednako tako ono što je bitno bitno je da je ovim zakonom definirano i tzv. neharmonizirano odnosno neuređeno područje. O kojem području je riječ? Dakle ono što je specifično za pojedinu zemlju za Hrvatsku je recimo specifično područje mora, izgradnje u moru gdje imamo i tu nekakve ustupke koji nisu karakteristične za područje EU. Ono što je bitna razlika u ovom harmoniziranom području, a temeljem bitne izmjene koje je donijela uredba su sljedeće, proširenje obuhvata nekih bitnih zahtjeva za građevine, zatim uvođenje novog temeljnog zahtjeva koje se odnosi na održivost građenja i ponovnu uporabu građevinskih proizvoda, smanjenje broja sustava ocjenjivanja sukladnosti, do sada su se ocjenjivali u odnosu na 6 točaka, sada u odnosu na 5, proširenje broja slučajeva u kojima proizvođač smije staviti proizvod na tržište bez izjave o sukladnosti i uvođenje pojednostavljenje postupka ocjena i sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava. Jednako tako u odnosu na neusklađeno područje su definirani načini, uvjeti i kriteriji pod kojima to treba raditi. Bitne promjene koje se mogu očekivati su prvenstveno u odnosu na ove neusklađene proizvode i tu se očekuje još dodatan rad i dodatni uvjeti. Ono što je bitno i važno da svi građevinski proizvodi koji su sada u prometu mogu pod ovim uvjetima ostati još 2 godine, a u odnosu na određene protupožarne uvjete još dodatnih 6 godina. Dakle da rezimiramo, mi smo imali i još uvijek imamo Zakon o građevinskim proizvodima, riječ je o novom zakonu koji omogućuje da se direktiva EU odnosno uredba EU koja će se direktno za sve zemlje EU primjenjivati od 1.srpnja primjenjiv je za Hrvatsku način i postupanje nas kao ministarstva i nadležnih tijela u odnosu na to. I jednako tako način i postupanje u odnosu na ovo neusklađeno područje. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem ministrici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a govoriti će poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite.

Izmjena Zakona o građevnim proizvodima. Građevni proizvodi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o građevnim proizvodima. Uredbom o usklađivanju područja građevinskih proizvoda sa Uredbom Europske unije br. 305/211 u prijelaznom razdoblju, Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevinske proizvode, Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, Ispravom o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda te Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda. Važećem Zakonu o građevnim proizvodima uređena su tehnička svojstva ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti građevinskih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište. Distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građu …/Govornik se ne razumije./… Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te tehničkim propisima i usklađenim europskim specifikacijama. Dana 4. travnja 2011. godine u službenom glasniku Europske unije objavljena je uredba broj 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje

Također ovim Zakonom uređuje se način primjedbe ove nove uredbe za potrebe stavljanja na tržište i kretanja građevnih proizvoda unutar europskog ekonomskog prostora a pogotovo za sustave ocjenjivanja i provedbe stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači, prijavljena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih tijela, obveze i zahtjevi za prijavljena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih tijela, obvezi i zahtjev za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje, uvjete za rad i postupanje tijela odgovornih za provedbu navedene provedbe. Te druga bitna pitanja za stavljanje na tržište distribuciju u uporabu građevnih proizvoda kako za potrebe zajedničkog europskog gospodarstva tako i za hrvatsko tržište. Isto tako ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva će kao upravno tijelo obaviti sljedeće poslove. Prvo za usklađeno područje kontaktne točke za građevne proizvode, imenovanja tijela za tehničko ocjenjivanje, prijavljivanje prijavljenih tijela te člana stalnog Odbora za graditeljstvo. Drugo, za neusklađeno područje provoditi će postupak provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za tijela koja provode zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava. Te imenovanja hrvatskih tijela za tehničko ocjenjivanje i ujedno će voditi postupak priznavanja kvalifikacija za profesije regulirane ovim zakonom. Također ovaj zakon donesen je, donosi se u hitnom postupku radi usklađivanja s propisima Europske unije a tako je zatražio predlagatelj. Klub SDP-a podržati će ovaj prijedlog. Hvala.

Gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice sa suradnikom. Evo što se tiče Nacrta prijedloga zakona o građevnim proizvodima

1. 7. 2013. godine. Ovim Zakonom se pokušava urediti način primjene Uredbe EU broj 305/2011 za potrebe stavljanja na tržište i kretanje građevnih proizvoda unutar europskog ekonomskog prostora. Ono što bih posebno naglasio da je za primjenu ove uredbe, stavlja se izvan snage ona uredba koja je bila određena direktivom 89/106. glavna poruka ovoga Zakona da sa ovim zakonom ćemo uskladiti i regulativu koja regulira građevinske proizvode u Republici Hrvatskoj jer od 1. 7. najveći dio zakona koji regulira ovaj dio isključujući onog što je u prijelaznom periodu biti će regulirano sa ovim prijedlogom zakona. Bitne one razlike koje donosi ovaj prijedlog ovoga Zakona da u odnosu između Uredbe 305 i Direktive 89/106 je proširenje obuhvata nekih bitnih zahtjeva za građevine u dijelu koji se tiče opasnih tvari koje mogu sadržavati građevni proizvodi koji mogu biti produkti proizvodnog procesa u građevini. Osim toga, uvođenje novog temeljnog zahtjeva koje se odnosi na održivost građenja i ponovnu upotrebu građevnih proizvoda nakon razgradnje građevine obje promjene u vezi temeljnih zahtjeva zahtijevaju daljnje donošenje i prilagodbu hrvatskih tehničkih propisa te znatno podizanje svijesti potrebnih ispunjavanju propisanih zahtjeva. Smanjenje broja sustava i ocjenjivanja sukladnosti sa 6 na 5 kao i proširenje broja slučajeva u kojima proizvođač smije staviti proizvod na tržište bez izjave o uskladnosti proizvoda. Što izravno utječe na potrebu podizanja uspješnosti nacionalnog sustava kontrole gradnje. Ono što bih rekao da u onom dijelu gdje nemamo usklađenost, gdje imamo usklađenost područje da su kontaktne točke za građevne proizvode, da dio poslova mora odraditi Ministarstvo graditeljstva i koje će odraditi, imenovati tijela za tehničko ocjenjivanje, prijavljivanje prijavljenih tijela, člana stalnog Odbora za graditeljstvo. A za one dijelove građevinskih proizvoda koji nisu usklađeni

imenovanje hrvatskih tijela za tehničko ocjenjivanje te ujedno provoditi postupak priznavanja kvalifikacija profesija regulirane ovim zakonom. Posebice sa donošenjem ovog zakona omogućit će se primjena Uredbe EU 305/2011. za usklađeno područje sukladno obavezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz članstva te će ujedno osigurati uređivanje područja građevnih proizvoda na usklađenom području. Ovo smatramo da će ovaj zakon odraditi onu svoju bitnu ulogu da ovom vremenu još dok ne potpune usuglašenosti moći nesmetano nastaviti sa trgovinom građevinskih proizvoda. U svakom slučaju klub HNS-a podržat će Prijedlog zakona o građevnim proizvodima. Zahvaljujem. Nemamo više prijavljenih za raspravu pa zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.